panike, ali kada se uzme u obzir dnevni red i kada se sagledaju ovi zakoni kao celovit problem, onda se može postaviti jedno ključno pitanje za koje je ministar finansija izuzetno stručan i nadležan, a to je pitanje – može li se zaduživanjem rešiti problem koji je nastao zaduživanjem?Ono što je Srbija radila u protekle, sada već, dve i po decenije, ako počnemo od 90-ih, ili ako počnemo čak od 80-ih, to će biti i tri decenije, pa i više, jeste da se problem dugova bivše Jugoslavije, Republike Srbije sada rešavao ili otpisom dugova ili inflacijom. Tokom 90-ih znamo kakvu smo imali inflaciju. Mislim da je to najveći strah građana Srbije, strah od inflacije i strah od rasta ili pada kursa dinara, odnosno stranih valuta. Otpis dugova smo imali posle 2000. kada su strani poverioci iz političkih razloga otpisivali dugove, ali sada 2016. godine mi smo u situaciji da danas razgovaramo o novih milijardu i 244 miliona novih zajmova, da tako kažem.Ono što govore stručnjaci jeste da možete da se zadužujete, ali sve dok rast dugova ne raste brže od rasta ekonomije i rasta inflacije, a to će najbolje ekonometrija i oni koji pažljivo prate prate fiskalnu i monetarnu politiku verovatno alarmirati.Ako vi pogledate zašto se uzimaju ovi dugovi, ovi novi zajmovi, onda možete da opravdate humanim razlozima. Ranije su kolege pričale da je to za izgradnju smeštaja 366 porodica, pa za humaniziranje nekih negativnih pojava kao što je izgradnja zavoda za izvršavanje krivičnih sankcija, odnosno za smeštaj zatvorenika. Ono što mi vidimo jeste da tu zaista ima opravdanih razloga, jer i ovaj zajam koji se odnosi na mala i srednja preduzeća, kažu da od tih 150 miliona evra, čak 75 miliona evra može da bude iskorišćeno za ona mala i srednja preduzeća koja će razviti programe za zapošljavanje mladih. Dakle, ima mnogo razloga da se podrži ovaj, da tako kažem, neki novi finansijski aranžman u nedostatku nekog

i razvojnim fondom negativna.Dakle, ja mislim da su ove kamatne stope i rokovi otplaćivanja povoljni. Isto tako tranširanje, povlačenje zajmova da je povoljno

se tiče osnivanja fonda za zapadni Balkan, rekla bih da u nekim izlaganjima uvaženih kolega i koleginica videla volja da se pobegne iz tog termina ili tog društva, da tako kažem zapadnih zemalja, tu smo gde jesmo, geopolitička realnost nam je takva. Ako se ne udružimo na onaj način na koji se udružila samo višegradska grupa, tu se stavljao akcenat na višegradsku grupu. Pomenuću zemlje Beneluksa ili Nordijski savet, jednostavno nećemo biti prepoznatljivi kao kao ljudi koji mogu da budu partneri u savremenom svetu gde se i politika i ekonomija odvija na taj regionalni način.Dakle, čak i da ne bude ustanovljen ovaj fond za zapadni Balkan, mi ćemo biti viđeni kao grupa zemalja koja je osuđena da tako kažem na ekonomsku i političku saradnju. Ovaj fond za zapadni Balkan je svakako investicija u budućnost mladih, jer njima je namenjen, razvoju mladih, unapređenju i razmeni projekata, nauke, obrazovanja, istraživanja. Dakle nemamo razloga za strah.

Vujović** Mislim da ste postavili jako važno pitanje – koji je smisao ovog zaduživanja? Koji je smisao i dugoročna logika upravljanja javnim dugom i celog smisla fiskalne konsolidacije ekonomskog rasta javnog duga?Dozvolite mi da u nekoliko rečenica objasnim potku svega ovog što radimo. Prvo, ovde u ovom delu koji se odnosi na strukturne zajmove, tu su Abu Dabi kredit i ovaj kredit za administrativnu reformo, odnosno reformu javnog sektora, to nisu novi krediti. To su krediti za podršku budžetu, nisu novi krediti.Drugo, najvažnija logika, najvažnija priča u svemu ovome je da pravilno shvatimo cifre šta se dogodilo od početka imenovanja ove Vlade do danas. Ovde su licitirane razne cifre. Pretežno pogrešni datumi i pretežno pogrešna interpretacija tihi cifara, mada su same cifre kao takve tačne.Reći ću vam cifre za koje mislim da su relevantne, 27. aprila 2014. godine je ovaj parlament izabrao Vladu na čelu sa premijerom Vučićem,

to uključuje? To uključuje porast duga u periodu do 1. oktobra kada je krenuo program konsolidacije, smatram sebe odgovornim za program konsolidacije i privrednog oporavka Srbije i boljim upravljanjem dugom, mi smo počeli de fakto 1. oktobra 2014. godine. Nismo mogli pre. Zatim 20. septembra je premijer objasnio logiku smanjivanja plata i penzija kao prvi korak ka tom programu, 1. oktobra smo počeli u Vašingtonu razgovore o tome i posle toga je sve krenulo.Stanje 1. oktobra je bilo 22 milijardi i 100 miliona evra. Od tada do danas je dug porastao samo dve milijarde i 50 miliona evra.

Sve drugo ne prolazi ni tekst ekonomije, ni matematike, ni zdrave logike.Ponavljam, od početka programa dug je porastao 2 milijarde i 50 miliona evra, od toga je 1,2 milijarde tj. 3,7% BDP poznata poznata cifra o dugu, o deficitu opšte države iz 2015. godine. Da zaokružimo, ove godine u prvih deset meseci je praktično nula. Nikakvih 9,5 milijardi, nikakvog bacanja para, nikakvog povećanja duga bez računa, čak dinar, svaki dolar koji uđe u krt, to je konsolidovanje računa Trezora koji se vodi kod Narodne banke. Mora da se dokumentuje, vodi se u dolarima, u evrima i u dinarima. Ne postoji ni jedna transakcija, čak ni ono plaćanje 40 ili 400 dinara po transakciji. Kada sami sebi plaćamo uplatu, plaćamo to, vodi se svakodnevno, izveštava se svakodnevno. Kada bi u ovoj zemlji sve funkcionisalo kao NBS i Trezor u vođenju javnih finansija, mi bismo bili Švedska.Šta

i rast društvenog proizvoda kao što očekujemo podignemo na 3% i iznad, mi se nalazimo na putu pozitivnog izlaska iz ovoga. Samo je pitanje vremena kada ćemo biti na suvom, na sigurnom tlu.Znači, tu ćemo preokrenuti dve najvažnije stvari. Izašli smo iz one močvare koja se pominjala u ovom parlamentu, na suvo tle, samo je pitanje da nastavimo napred. Tu smo preokrenuli najvažnije. Nije ovo stezanje kaiša bezveze, ovo je stezanje kaiša da izađemo na čvrsto i zdravo tle.Zato smanjujemo ove kamate. Ne krivim nikoga pre toga, situacija jeste bila loša, ali je rezultat bio neodrživ. Ako spustimo kamate ispod 3% i podignemo rast trajno preko 3%, evo nama izlaska iz ove situacije. Prema tome, posle toga moramo strukturne reforme, da investitori nastave da dolaze i rade kod nas i mi se nalazimo na sigurnom putu ulaska u Evropu i održivog rasta i razvoja ove zemlje. Hvala. Arsić** Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. **Zoran Živković** Ceo dan slušamo novu logiku, naprednu logiku, imamo i naprednu ekonomiju, naprednu spoljnu politiku. Sve je napredno postalo. Po toj naprednoj ekonomiji i matematici 24 milijarde je manje nego 15, 16, Kosovo nije država, a sa njima potpisujemo međunarodni ugovor sa zvezdicom ili bez zvezdice, ubeđujete nas da nam je bolje, a mi živimo u državi u kojoj je električna energija ili luksuz ili porok. Pošto samo na luksuz ili porok uvode akcize. Postoji akciza za alkohol, za cigarete i za struju. Ne mislim da je to napredna logika.Koji krediti su vraćeni? Koja je namena ovog kredita, Taj odgovor nismo dobili celo jutro. Priča se o nekim velikim zaduženjima, o 8%, hajde da vidimo da li je taj kredit koji je nekada po toj visokoj kamati uzet, da li je vraćen? Kuda ide ovaj novac.Kažemo novac.Kažemo da je ovo povoljno, jeste povoljno ali ništa posebno, 2,25% kamate plus 0,5% za posebne usluge. To računajte 2,75%.

Bio sam predsednik Vlade u vreme kada se nisu uzimali krediti i ova država je mogla da živi i bez kredita. Uzet je jedan jedini kredit za otkup italijanskog dela Telekoma tada i vi to znate, bili ste učesnik u tome, hvala vam na pomoći koja je bila tada.Zato nemojte sada da nam objašnjavate da sve ide dobro i da je sve fenomenalno, to nije tačno. Duing biznis, 47 mesto, napredak za 20, 30 mesta odlično. Odmah da vam kažem 10 mesto, 37 mesta ispred nas je Makedonija. Nešto mi ne ličini na zemlju koja je uspešno u bilo čemu. Nemaju parlament, vladu, ne znam koliko dugo, tuku se na ulicama, investicije u Makedoniji da ne ulazimo u to.Postoji jedno drugo istraživanje po kome smo mi na prvom mestu, mi smo lider u Evropi po opasnosti od siromaštva i to piše vrlo jasno pa kada se hvalimo, dajte da vidimo sva istraživanja koja se sprovode u svetu.Dačić svetu.Dačić nam kaže da branimo Kosovo, da će biti odbranjeno i ovim Fondom za zapadni Balkan. Kosovo ste priznali. Tačka. Tu nema nikakve priče. Ako niste sedite u kola danas poslepodne i idite u Prištinu i tamo kao prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija popijte kafu. Sve drugo znači da ste priznali Kosovo i da se time više ne bavimo.I nemojte više da branite Srbe, nigde. Gde god ste vi branili Srbe, Srba više nema, ni u Prizrenu, ni u Uroševcu, ni u Kninu, ni u Mostaru, ni u Vukovaru. Tamo gde ste vi branili Srbe, njih tamo više nema. Prema tome, pustite da se ljudi sami snalaze a pomoć države naravno mora da i to nije nikakav uspeh i patriotizam, to je obaveza normalnih ljudi.Imamo ovo pitanje zaloge. Piše vam u članu 4. - posebne obaveze, tačka 3.

zadužuje država bilo kakva priča o zalogi, nikad nije bilo. Ovo je potpuno atipična stvar i odgovor koji ste dali da je to metaforična zaloga nije tačna. Dajte nam tačan odgovor šta se daje i šta se krije iza ovog kredita.To srpska javnost zaslužuje. Vi ste apsolutno ekspert koji može da nam da pravi odgovor na to i da onda znamo kuda idemo i šta radimo dalje, a ako nam dobro ide, vratite plate i penzije, ukinite akcizu na struju, vratite novac lokalnim samoupravama, ulažite u to da se deca leče u bolnicama ili u inostranstvu, a da se ne leče SMS porukama. Ne može da bude srećna zemlja gde se deca leče SMS porukama.

nije me odbranio od ovakvog tona gospodina Živkovića, on se direktno meni obraćao, vikao je.Prema je.Prema tome, pošto ste vi tako govorili kad sam ja diskutovao, ja vas bar nisam prekidao i podsetiću da sam ja počeo svoj govor danas u veoma finom tonu, da ste mi vi dobacili i da sam ja tada reagovao. To govorim ne zbog toga što je sada to pominjao gospodin Živković. On je govorio o drugim stvarima o tome ko je gde branio Srbe. Ne bih govorio o tom vremenu zato što nam to ništa dobro doneti neće. Morali bi da razgovaramo i o tome kakva je bila politika svake stranke.Kakva svake stranke.Kakva je bila politika Miloševićeve stranke, to svi znate. Ali, kakva je bila politika nekih drugih stranaka, mislim da nikada o tome nismo otvoreno razgovarali.

Čini mi se da je to tadašnja stranka gospodina Živkovića.Takođe, ne bih govorio o odnosu međunarodne zajednice. Govorili ste da je pitanje Kosova demokratsko pitanje, da samo treba Milošević da padne sa vlasti i biće rešeno pitanje Kosova. Milošević je pao sa vlasti odavno. Šta se promenilo u načinu rešavanja kosovskog pitanja?Mi smo se bar borili za Kosovo za razliku od nekih drugih. Kada je Kosovo proglasilo nezavisnost ni reakcija stranaka koje su tada bile na vlasti nije bilo bog zna kakva. Jedna stranka je svog predsednika poslala u Rumuniju samo da ne bi bio u Beogradu toga dana, a druga stranka je organizovala skup ovde u Beogradu pa smo išli na moleban dok su za to vreme palili ambasade i rušili kioske.

videli pretnje ili podizanje tona. Samo ne mogu takođe da prihvatim da su i te stranke imali baš blage tonove na političkoj sceni Srbije.Govorim Srbije.Govorim o gospođi Tepić i Ligi Socijaldemokrata Vojvodine. Koliko se ja sećam gospodin Čanak je govorio da će vešati ljude na Terazijama.

Ali, vi ste naši politički protivnici. Nemam ništa protiv da o tome govorim.Samo želim da vas podsetim na to kad je Pašić bio u parlamentu pre 100 godina i kada je tako ušao u polemiku sa takvim poslanicima, kad su mu oni dobacili i rekli kako vas nije sramota to Gledston nikad ne bi rekao, a on je odgovorio – e, kakvi ste vi Englezi takav sam ja Gledston.Prema

I ja nisam bio tu. Samo želim kad govorim da me čujete. Nikome ne pretim, ja sam jedan od vas, ne zaboravite ja sam poslanik koji sam podneo ostavku da bih bio ministar.(Dušan dobacuje.)Nisam, ali sam izabran za poslanika narodnom voljom. Niste vi mene izabrali za poslanika nego za ministra. Moje pravo je isto kao i vaše, a da ne pričam o tome koliko je puta više ljudi glasalo za moju listu nego za vašu i to je najbolji odgovor na sve ovo o čemu ste govorili.Mogu da vam se ne sviđam i da mislite šta hoćete, ali to mene ne interesuje, ja ovde radim u skladu sa onim što je Vlada Srbije i Narodna skupština Republike Srbije usvojila kao svoju politiku.Prema tome, hvala vam na kritikama. Nadam se da niste se previše prepali kao što sam se ja prepao od gospodina Živkovića. Namerno sam pomenuo gospodina Živkovića da bi mogao da se javi za repliku pa ćemo se opet tako ganjati, ali nije to ništa novo, ali nije ni najnovije.Hajde samo da ne govorimo, da se hvatamo za to ko je kakav ton imao ovde u parlamentu. Meni je žao što prekidam ovakvu akademsku, finu i kulturnu raspravu u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Nisam ja danas došao u Narodnu skupštinu. Ja sam ovde od 1992. godine.Da

U redu je. Polako. Prvo koleginica Marinika zato što je prvo prozivao i Ligu i predsednika i nju kao ovlašćenog predstavnika. Izvolite. Zahvaljujem što ste mi ovog puta uvažili pravo na repliku, s obzirom da je pomenut i Nenad Čanak i LSV, kao što je prethodni ministar bio pomenut. Ako su najveći gresi Nenada Čanka ti koji su pomenuti od strane ministra neću ih stavljati u bilo čiju ravan, ali Nenad Čanak bar nikoga nije zavio u crno, niti je iko život izgubio zbog njegove politike, naprotiv.Da je bilo pameti predlog Nenada Čanka da se sprovede lustracija bio bi sproveden, odnosno zakon o lustraciji i mi danas ne bismo imali situaciju u kojoj su ponovo donosioci odluka oni koji su ovu zemlju zavili u crno. Hvala.

Po Poslovniku, ukazujem na povredu Poslovnika, svi smo ovde dužni da čuvamo dostojanstvo Skupštine, pa i gosti.

Govornik na sednici Narodne skupštine dužan je da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine.Ako nekome kažete da je kriv što Srbija gubi Kosovo, za mene je to i te kako povreda dostojanstva. Kolektivna odgovornost ne sme da postoji. Kolektivnom odgovornošću ste nas i doveli u ovu situaciju. Poslanička grupa Dveri nikada nije bila član ove Narodne skupštine i podsetiću ministra da smo 2013. godine tri dana i tri noći kampovali na Trgu republike, moleći da se ne potpiše Briselski sporazum.To nije potpisao niko drugi mimo vas, gledam vas u oči. **Veroljub Arsić** Koleginice, ne vidim gde je ovde prekršeno dostojanstvo Narodne skupštine. I vi, kao i svi drugi narodni poslanici imate pravo na svoj politički stav, ali vas molim da politički stav iznosite

govorio sam kao što govorim jako dugo i nije bila upućena nikakva pretnja. To što ste vi bili sada kod vašeg političkog šefa iz Moskve, ako ste se tu nešto uplašili, taj transfer straha nema potrebe da prebacujete prema meni.Mnogo meni.Mnogo neistina ste rekli. Nije Zoran Đinđić, koji je tada vodio DS, jeo nikakve volove na Palama, to je valjda služba mogla da utvrdi, nije ubeđivao nikoga da ne potpiše bilo kakav sporazum o prekidu rata, tu nema nikakve sumnje. Kosovo nije imalo hrabrosti da proglasi nezavisnost u vreme kada je Vladu Srbije vodio Zoran Đinđić, i kada sam je vodio ja. Tada je postojala i zajednica sa Crnom Gorom, tada je tada je dug Srbije padao, tada je bilo zaposleno 400 hiljada ljudi više nego danas, tada je Srbija u pravom smislu reči bila zemlja koja je ponovo priznata od celog sveta i to su evidentne stvari.To šta je bilo u 90-im, to kako ste branili i gde ste branili, neću to da ponavljam, to je istorijska činjenica, da se time ne bavim. Potpuno se slažem sa tim, ali nemojte vi ili bilo ko danas sedi u vlasti, a svi su navodno branili Srbe u nekom periodu svog političkog delovanja, nemojte da pričate o vremenu koje je Periklovo doba Srbije, a to je vreme od druge polovine 2000. godine do početka 2004. godine, i to je istorijska činjenica.Svaki parametar, evo ga svedok, kao ekspert Svetske banke je ministar Vujović bio tu, pa neka nam kaže posle šta se tu sve a za ministra, samo da mu kažem da nisam dobio odgovor za zalogu, a 0,5% za posebne uloge vam je tačka tri prvog člana zajma. Kada je reč o šefovima iz Moskve, Vašingtona ili drugih, bio sam na sastanku sa sekretarom Saveta za nacionalnu bezbednost Ruske Federacije Nikolajem Patruševim, velikim prijateljem Srbije. Nije on meni šef, on je naš prijatelj.To

Pa, kada ste našli Koštunicu da bude kandidat zato što vaš kandidat nikada ne bi mogao da pobedi Miloševića, a sve su finansirali vaši šefovi sa zapada.(Zoran

ću.Vi ste ljubili ruku Madlen Olbrajt, odnosno Vuk Drašković. Ne interesuje me gde je sada, pošto i on voli često da pravi iskorake i da me kritikuje. Samo govorim o tome, nemojte sada da mi pričate o šefovima. Ovi moji šefovi su nam bar prijatelji i bar glasaju za nas. Vi sada hoćete da mi izgubimo prijatelja, a da ne dobijemo nijednog drugog.Pričali ste da kada izgubi Milošević, Kosovo je demokratski problem. To je problem ljudskih prava, nedostatka demokratije. Pa, šta bi? Onda Zoran Đinđić kada je video da to nije tačno, napisao je pismo, pobunio se. Ne želim da kažem da je to bio razlog i onoga što mu se dogodilo. Ali, hoću da kažem da je ušao u sukob sa nekima u međunarodnoj zajednici po pitanju Kosova. Sećate se dobro, da kada je bilo poslednje godine njegovog života da ste odbili i kao stranka i kao Vlada da idete na američki prijem u američkoj ambasadi. I, da ne govorim o ostalima. Pa, Labus je podneo ostavku na funkciju u vreme Koštuničine vlade zato što nismo izručili Hagu sve ove koji su bili na listi. I, sada vi pričate o nekim šefovima. To su naša braća i naši prijatelji. Nisu naši šefovi.Moj šef je naš narod i građani Srbije. Mi radimo samo za Srbiju. Mi nemamo dve stolice, ne sedimo ni između dve stolice. Sedimo na jednoj stolici, a to je srpska stolica. Ja valjda ovde govorim u ime Vlade Srbije, a to je ono što je napisao u svom ekspozeu i što misli i predsednik Vlade Aleksandar Vučić.

Tepić, uopšte ne želim da polemišem, želim da kažem da je veoma delikatno proceniti ko je koga zavio u crno,

Ovde se više izgubila orjentacija, ne zna se čiji je koji predsednik, ali svejedno, hoću da vam kažem, kada sam išao u Novi Sad, idemo na sastanak u ime DS, meni i Miki Rakić i Boris Tadić, kaže – ne daj Pajtiću previše da zateže oko autonomije Vojvodine. Da ne bi ispalo da Tadić brani, nego da SPS brani. Čanak protiv, odnosno Tadić protiv Čanka, Mađari, demokrate im uzimaju biračko telo u Vojvodini.I, sada vi govorite o tome ko je koga zavio u crno. Ja uopšte nemam nameru bilo koga da zavijam u bilo šta. Ja samo želim da vam kažem da to, na kraju krajeva, procenjuje narodni građani. Ja samo mogu da vam jednu stvar odam priznanju, da niste bili vi, odnosno Čanak, ova vaša koalicija ne bi prešla 5%. Ali, to je i vaša stvar, kao ja pozdravljam to što je Čanak počeo polako da ulazi u vlast, u Novom Sadu ste ušli u vlast. Ne znam, siguran sam da sa takvim stavovima koje ste do sada zastupali teško ćete moći da budete deo vlasti, a da se ne sudarimo sa politikama koje imamo, jer mi sigurno nećemo biti za to, a isto tako pretpostavljam i SNS da Vojvodina bude Republika ili da postoje neke druge stvari.U svakom slučaju, i to je jedan pozitivan pomak koji ste vi imali. I, kada smo već kod ideja, nemojte sada da pričamo samo o idejama, previše sam dugo u politici da mogu naivno da verujem da je kod lidera političkih stranaka baš sve u idejama i kada vas srce teško boli zbog neke političke nepravde, znate kako se to najbolje leči i to vaša stranka svakako u Vojvodini dobro zna. Ja se radujem kada me napada Čanak i njegova stranka, jer to nama donosi samo političke poene.Prema tome, samo napred, a ko je koga zavio u crno, nadamo se da nikom nikada više nećemo zavijati u crno. Izvinjavam se svima vama što ste podigli te Poslovnike, znam da ćete reagovati zato što govorim o stvarima koje nisu na dnevnom redu, ali nije bilo na dnevnom redu ni to što se o meni govorilo, tako da morate me razumeti i u svakom slučaju, molim stranku ili pokret Dosta je bilo, da imaju malo poštovanja prema meni, jer ja sam ipak vašeg lidera predložio za ministra. Svako napravi po neku kadrovsku grešku, evo, Radulović je moja najveća kadrovska greška. Hvala vam. Poslovnik prvo moram da dam, da čujemo šta ima novo da kaže Hvala.Naravno, kao što je ministar rekao član 106. stav 1. ne držimo se dnevnog reda.Koleginice Gojković, jedva sam vas dočekala pravo da vam kažem. Kolega Arsić, mi je nešto strašljiv, a u vas imam veliko poverenje, da ste hrabriji da ministra opomenete, vas nekako, čini mi se će da posluša, a tj. vi ćete onako biti dovoljno hrabri da ga opomenete. Ovo ste otelo kontroli, stvarno.Mislim ministar je pričao nadugačko i naširoko, o svemu i svačemu, ja sam mislila zapevaće u nekom trenutku, časne mi reči. Hvala. Hvala.Ja mu dođem nešto kao najava „helovina“, izgleda ko veštica, ali nisam, pretpostavljam da su u pitanju bile replike i da se otišlo skroz u drugom pravcu. **Branka Stamenković** Pa, kako on pola sata repliku, a mi samo dva minuta? Mislim nije okej.

Prvo, nikakve gazde nije imao pokret koji je promenio vlast u Srbiji, sredstvo za promenu vlasti i za sprečavanje daljeg posrtanja Srbije je bila smena tadašnje vlasti, a Milošević je bio predsednik i on je smenjen demokratski i to je i sam rekao, dan, dva kada mu je trebalo da se seti.Da vas samo podsetim, nikakve pare naravno, kakve crne pare. Hajde, uhapsite prvo mene ili bilo koga ko je dobio jedan dinar, to je zabranjeno bilo i tad i sad, dinar, dolar, šta god hoćete.

znate.Konačno, to odnos vlasti u vreme kada je vodio Zoran Đinđić i mi njegovi saradnici prema Kosovu je bilo potpuno jasno. Naravno, nije to bio sukob, to je bila jedna odlučna nota da se kaže – ne može da se tako Kosovo gura pod tepih i da se desi ono što se desilo. I, desilo se to, ne kad je Zoran vodio tu vladu, čak ni ja, nego malo kasnije, kad su došli oni koji su branili Srbe celu deceniju pre toga. Prema tome, hajde malo činjenice, ja isto mislim da treba da se bavimo dnevnim redom, ali mislim da ovakve stvari ne mogu da se trpe i da uvrede koje nam daje ministar i meni lično i kolegama poslanicima, bez obzira na izvinjenje, ne prihvatam izvinjenje. **Maja Gojković** Hvala vam.Imaju pravo na

nemate gde da iznesete sve ovo što na ovaj način iznosite, vaši su poslovi vrlo suženi u ovoj Vladi. Vaši su odgovori, odnos sa javnošću vrlo suženi, kada god izletite iz tog okvira dobijete lekciju sutradan. Potpuno razumem da je ovo jedan poligon koji vi koristite za sve

jedna vrlo teška posledica i sa njom se vrlo teško suočavate, ali to neće promeniti to stanje i to neće promeniti celu hipoteku koju smo zbog toga nosili i dan danas je nosimo, na onome čemu vi takođe težite, koliko sam čula, to su evropske integracije. Tako da budite vrlo pažljivi kada iznosite te kvalifikacije ko je koga zavio ili nije zavio u crno, ali činjenice vrlo dobro znamo svi. Hvala vam.Prvo da ispravim ministra inostranih poslova, pošto njega sam upoznao ovde u ovoj sali kada je glasano o Vladi, znači, nisam bio njegov predlog nego predlog Aleksandra Vučića, Vučića, koji sada koristi sve prilike da kaže kako sam i njegova greška kao i Dačićeva.Ali, kad smo već kod grešaka, predloženi ovaj Sporazum o osnivanju ovog Fonda za zapadni Balkan je suprotan Zakonu o zaključivanju i izvršenju međunarodnih ugovora, jer član 2. tog zakona kaže – međunarodni ugovor je ugovor koji Republika Srbija zaključi u pisanom obliku sa jednom ili više država ili sa jednom ili više međunarodnih organizacija. Onda je pitanje za ministra, ako je to tako, a pretpostavljam da ne misli da je Kosovo sa zvezdicom ni država ni međunarodna organizacija, zašto se krši ovaj zakon, odnosno ako žele da promovišu regionalnu saradnju prvo bi morali da menjaju ovaj zakon, a tek nakon toga da predlože ovaj novi međunarodni ugovor.Na to mi nije odgovorio i tačno je to što on naziva greškama u politici, mi zovemo normalnim odgovornim ponašanjem. Mi ćemo pobediti na izborima, formirati Vladu i pokazaćemo vam kako se odgovorno vodi država. Hvala

ne primeti ili da vam ne prizna, ali ono što je takođe važno, a da se da primetiti, jeste da ste vi jedini koalicioni partner Aleksandra Vučića od 2012. godine do danas koji je politički preživeo i nije udavljen u toj Vladi. Koliko ćete još izdržati, to je nekako na vašoj veštini ostalo. Ali, kada je u pitanju zavijanje u crno 2008. godine smo mi zaista, pa i ranije u nekoliko navrata, poverovali u vašu iskrenu nameru da ste privrženi evropskim integracijama, odnosno evroatlantskoj politici. Vi ste u nekoliko navrata govorili o stolici u UN, kada je bilo u pitanju Kosovo, kada se ta Vlada formirala 2012. godine, te sada Fond za zapadni Balkan ne verujem da je u problemu, s obzirom da ste davali mnogo jače izjave kada je u pitanju tzv. republika Kosovo.Mislim da je veoma važno da Fond za zapadni Balkan bude nešto za šta ćemo svi ovde glasati u parlamentu. Mislim da je to važno i korisno za građane Srbije, ali isto tako verujem da znate, i to sam potpuno siguran, a mislim da Skupština nije mesto gde se priča o tome, kako se koji predsednik prema kome lično obraćao i šta je ko kome govorio u nekim privatnim razgovorima. Ono što sam siguran jeste da Zoran Đinđić nikada nije išao na koktel ni u jednu ambasadu, kao predsednik Vlade, što često nije slučaj, kada je u pitanju Vlada od 2012. godine do danas. Zahvaljujem se.Pošto je gospodin Živković dva puta ponovio pitanje, dozvolite mi samo kratko da odgovorim. Znači, reč je, kao i obično, o tipskom ugovoru Abu Dabi razvojnog fonda i dve konkretne stvari koje ste pomenuli ne utiču na ovaj naš ugovor. Znači, jedna o globalnoj garanciji samo obezbeđuje svaku međunarodnu instituciju ili fond koji ima međunarodni status, da neko ko pozajmljuje sredstva od njih neće izigrati taj kredit i garantuje svim svojim sredstvima da će to vratiti. Znači, da bi taj član mogao da stupi u dejstvo, trebalo bi da Srbija ne vraća ovo. Ja ne mogu da zamislim tu situaciju, čak i u najgorem ishodu događaja. Prema tome, taj rizik praktično ne postoji.Što se tiče drugog člana koji navodite, on se odnosi, u prevodu nije tako, po našim starim zakonima to je bila tzv. interkalarna kamata. To je kamata na angažovana a nepovučena sredstva i to ima smisla kod projektnih kredita, pošto neko po planu vašeg povlačenja sredstava sredstva drži u likvidnom obliku i naplaćuje vam 0,5, pa tek kad povuče sredstva, onda vam naplaćuje tih 2,25%.Pošto 2,25%.Pošto ovde to jednostavno ne može da se dogodi, jer mi ćemo pisati pismo, zahtevati tranšu i tog momenta će oni da puste tranšu, 0,5 će biti uvek na nulu. Prema tome, ovaj član bi se teorijski primenjivao da je ovo projektni zajam, pošto nije projektni zajam i pošto nema šanse da mi tražimo tranšu pa da je onda otkažemo, to neće biti primenjivano.Što se tiče prethodne kombinacije, nisam hteo da odgovaram ranije, gospodin Radulović je izašao iz sale drugim povodom, samo da kažem da ovde konkretno u ovoj situaciji nikakav strah od valutnog rizika ne postoji. Mi ne menjamo ni nivo, ni strukturu javnog duga. U prostoj situaciji, da bude jednostavno za razmišljanje, dobijemo milijardu ili dobijemo po 200 miliona, tog momenta možemo da platimo neku dospelu obavezu i time kupujemo vreme da u periodu bilo kada od momenta efektivnosti ovog zajma, do kraja ovog zajma za deset godina možemo da izaberemo moment kad kursevi po našoj proceni i na osnovu upravljanja javnim dugom, odgovornog upravljanja javnim dugom napravimo … natrag u evro ili da ga kupimo na tržištu. Ja ne bih nikad pristao da neko unapred postavi neka kruta pravila. Pravilo Uprave za javni dug treba da bude da na osnovu informacija koje postoje i instrumenata koje imaju tako upravljaju javnim dugom, da trošak, nivo duga i trošak za Srbiju bude minimalan. To je suština.Prema tome, imati sredstva i samim tim činom uštedeti 40, 50 miliona na svaku milijardu je prvi cilj. Drugi cilj je kako ćemo to iskoristiti, da li ćemo platiti kamatu, glavnicu ili unapred ranije platiti neki kredit. Svaki od njih vam daje isti efekat. Hvala.

Sad ste ipak podigli nivo, jer biti sekretarica jednog ministra mislim da je častan posao, zaista i puno vam hvala, jer ipak od đubreta napredovala sam da radim nešto konkretno.Jeste,

Naš dobri narod pati, to je činjenica, a pati iz razloga što nisu bili politički aktivni, nisu bili dovoljno društveno aktivni i nisu sprečili da loši ljudi vladaju i upravljaju njihovim sudbinama.Ja sam već to objašnjavao i moj kolega poljoprivrednik je rekao da je Makedonija bolja od nas, da je na 10. mestu. Pa, Makedonija nije imala takvu gromadu za premijera. U Makedoniji ima izreka – ne daj Bože da ti vinodelac bude premijer. premijer. Ja u to verujem, kao što verujem da on nije uzeo ni dinara. On ne uzima dinare, on uzima evre. Ja čvrsto verujem u to, a imam i dokaze.Ja znam da je on stručnjak za zajmove i ovo ima veze sa zajmom, pa kaže ovako – ugovor o kraktoročnoj pozajmici, kaže između ZŽ, poznatijeg kao moj kolega poljoprivrednik, to je zajmodavac, a zajmoprimac je opet ZŽ, moj kolega poljoprivrednik u ime firme „Empresa“. Kaže – zajam od 41.000 evra ZŽ daje ZŽ,

zajmodavac, zajmoprimac. Ja pitam sve vas, a posebno dr Rančića, jer je on psiholog, kako su se ova dvojica dogovorili?

kako su ugovorili 10% kamate? To mora da je bio prihod onih 12 miliona dolara isplaćenih za privatizaciju DIN-a „Filip Morisu“ koja je bila tri puta ispod cene, sigurno. Postoje dokazi. E, sad, šta je ko, koliko prokockao, šta je pretvorio u imovinu, ostaje da se vidi, ali zajam je nesporan.Ja sad pitam ministra finansija kako neko sam sebi može da pozajmi pare, još da uračuna kamatu od 10%? I drugo, da li je ovaj prihod od 41.000 evra prethodno bio oporezovan? Zato što je Z.Ž. poznat, već smo rekli da je bio direktor „Emprese“ i on kaže, kada smo već kod tih poreskih prihoda i sporazuma, kaže – utvrđuje se ne prijavljen porez na dodatu vrednost od 17.948.952 dinara, 29. uz kamatu do 25.12.2015. godine od 4.430.932 dinara, što je ukupno preko 22 miliona. S obzirom da kamate idu ove godine, to je 25 miliona.Dakle, moje pitanje bi glasilo – kako je moguće da osoba sa tolikim primanjem u evrima može da ima ovolike dugove? Tu je još jedno rešenje, zaboravio sam, od dva miliona, ovo je za njega sitnica. Ja vam kažem, nije on dinare video, on je video samo evre.Na kraju da kažem da glupost nije smrtonosna bolest. Očigledno da neki ljudi dostignu najviše društvene visine i dožive duboku starost.

Pavlović** Hvala lepo.Član 106. - govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres, i član 107. - govornik na sednici Narodne skupštine je dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine.Dugo ste ga pustili da priča. Ja ne mogu da zamislim da ste vi dozvolili, predsednice, da toliko troši naše vreme. Postoji sutra dan, kada se postavljaju pitanja ministru, pa on ako ima želju da postavi pitanje gospodinu Vujoviću, nek to izvoli sutra posle 16 časova. Ja se iskreno nadam da će gospodin Vujović biti tu i da će mu odgovoriti na ta pitanja. Hvala najlepše.

ste me.)Ne mogu da vas uključim tako da pričate šta hoćete. Ima neki red, Poslovnik postoji na koji stalno upozoravate, ali kad dođemo do činjenice da i vi treba da poštujete Poslovnik, onda to ne važi. Znači, važi.Nije trošio vaše vreme, trošio je vreme svoje poslaničke grupe. Poslanik je poslanik, kao i svih ostalih 249, i ne predstavlja samog sebe nego ljude koji su zaokružili njegovu listu ili njegovo ime, tako da ne možete da kažete da neko troši vaše vreme.Nema povrede Poslovnika na ovo. To je zloupotreba. Uzeću vam dve minute po Poslovniku. Džaba mašete Poslovnikom.Da li je poslanik iskočio iz teme? Kada je u pitanju poslanik Marijan Rističević, on govori narodnim jezikom i on na neki svoj način govori o zajmovima danas i mi možemo, koji smo nekog drugog političkog spektra ili istog, da diskutujemo o tome da nam se svidi ili da nam se ne svidi, kao što neko drugi može da diskutuje o prethodnim govornicima, da li je to prihvatljivo njima ili njihovim biračima. Daleko ćemo otići ako to budemo radili. Znači, sve što je u nekom okviru teme, hajde da tolerišemo.

27. stav 2. – da se predsednik Narodne skupštine stara o primeni ovog Poslovnika. Govornik koga vi sada branite da govori narodnim jezikom, kao da mi ovde govorimo svahili ili ne znam koji jezik, je govorio, moglo bi da se zaključi, o ličnim stvarima drugog poslanika, što ne bi bio problem kad to ne bi bile laži. Vi ste mu dopustili da iznosi besramne laži koje nemaju nikakve veze sa onim što sam ja nekad radio, sa bilo kojim ugovorima gde, naravno, vidim odavde da nema nikakvog potpisa. Znači, to je mogao da napiše bilo ko pismen. Rističević to nije mogao da napiše sam, ali neko je mogao da mu pomogne.Što se tiče poreskog duga firme koja je pomenuta, nisam direktor te firme od, kada sam prvi put bio poslanik u ovom prethodnom sazivu, 2014. godine, tako da to pošaljite, vratite onom ko vam je poslao to, pa nek dopuni taj deo.Vi ste mu dopustili da sve vreme priča nešto što nema veze, pa ni na narodnom jeziku, a to je vaša obaveza da vodite raspravu u pravom smeru. Niste pokušali da ga prekinete, nego kad je rekao zadnju rečenicu, rekli ste mu da prekine.Prema tome, ja mislim da na ovakav način ne može da se živi normalno i da se normalno radi u ovom parlamentu. Nije nikakav problem da se čuju hiljade laži. Naravno da ne može da me uvredi ništa slično, niko ko liči na tog govornika. Problem je što se time srozava ugled ove institucije.Ponavljam, bez obzira na vaše prisustvo, ovo je i dalje hram demokratije i nemojte da ga pretvarate u nešto što sam rekao

koji kaže – kada poslanik zloupotrebljava priliku da reklamira Poslovnik i pretvara u repliku da se to vreme oduzima. Ja ne znam da li je gospodinu ostalo dovoljno vremena, ali istine radi, radi se o dostojanstvu Narodne skupštine, rečeno je da je neki ugovor laž. Ja nudim svim poslanicima da se uvere u ovo i da provere. Dakle, to je jedno.Broj dva, rešenje iz APR-a kaže

pošto se radi o dostojanstvu, ja sam u obavezi da ako treba pokažem još jednom, a svi poslanici mogu da dođu i da se uvere, rešenja Poreske uprave, a ima

Zahvaljujem predsednice.Poštovani ministri, uvažene kolege poslanici, slušajući današnju diskusiju došao sam do nekoliko zaključaka u odnosu na ono što smo govorili od ranog jutra kada je otvorena ova rasprava.Pre svega, ako govorimo o ekonomiji, odnosno kreditnim zaduženjima koja su bila na dnevnom redu i uz uvažavanje načina na koji je ministar Vujović danas to obrazlagao na jedan normalan, korektan i kulturan način, ja moram da kažem se on istinski trudio da pokaže ekonomske rezultate Vlade Republike Srbije u periodu od 2014. godine do danas, od kad je na njenom čelu od kad je na njenom čelu Aleksandar Vučić. Što znači da Vlada od 2012. godine na čijem čelu je bio gospodin Dačić, nije postigla tako dobre rezultate, ali to nije opravdanje zato što su isti koalicioni partneri i tada je stranka Aleksandra Vučića bila dominantna u toj Vladi.Takođe, došao sam do zaključaka da kredit koji sada uzimamo ne uzima se za refinansiranje skupih kredita, već se njegova tačna namena ne zna. Takođe, da nemamo strukturu trošenja ni za ovaj kredit, niti smo imali za kredit koji smo već uzeli od milijardu dolara od Ujedinjenih Arapskih Emirata i da izveštaj o budžetu nije dostavljen poslanicima i izveštaj o trošenju tog kredita, zato što to nisu radile ni neke ranije vlade. Pa, ako oni to nisu radili dobro, zašto vi ne ispravite tu grešku i pokažite da to može da se radi drugačije, i naravno da kontrolno telo za trošenje sredstava kredita nije ni formirano niti se kada niti se kada bavilo tim poslom.Što se tiče ukupne ekonomske situacije, ja ću vam, gospodine Vujoviću, reći nekoliko stvari, a to je da se ekonomija jedne zemlje ogleda i u indeksu ekonomske snage. Na osnovu nekih analiza, po indeksu ekonomske snage, Republika Srbija se nalazi na začelju u regionu po sledećim parametrima, parametri, dakle, po osnovu ukupnog rasta bruto domaćeg proizvoda, procenjenoj stopi rasta BDP-a, zatim prosečnoj neto plati, realnom rastu zarada inflacija i stopi nezaposlenosti javnom i spoljnom dugu i saldu platnog bilansa. Na osnovu tih parametara, u regionu je Srbija na poslednjem mestu. Albanija, na primer, je prva po ukupnom rastu BDP-a, zatim Crna Gora će biti rekorder po rastu BDP-a, i da sada ne nabrajam Rumuniju, Bugarsku i sve ove ostale.Ali, jako je važno reći da je Srbija po rastu potrošačkih cena takođe najgora u regionu. Sada, vaša makro-ekonomska analiza i objašnjenja koja ste izneli, ja to uvažavam, dakle, i odnose sa međunarodnim finansijskim institucijama i svemu ostalom, ali moram vam reći da je život dole mnogo niži. Ja vas molim, da kad govorimo o stanju u Srbiji, siđete među narod, među građane i vidite danas kako žive oni.Danas je prosečna plata u Republici Srbiji, na osnovu podataka Zavoda za statistiku 367 367 evra. Samo Makedonija u regionu za pet evra ima nižu od nas. Paralelno sa time, potrošačka korpa je negde oko 500 evra. Dakle, našim građanima fali 130 evra na nivou meseca, gospodine Vujoviću, da bi mogli da da normalno žive.Takođe, ukoliko pogledamo način na koji je smanjen deficit, odnosno da je uzimano od građana, stanovništva i privrede da bismo ga smanjili, nama to nije bilo dovoljno i uzimamo još cirka milijardu evra kako bismo mogli da i dalje nastavimo sa stabilizovanjem i fiskalnom konsolidacijom naše zemlje. Znači, to o čemu sada smo mogli da slušamo proteklih nekoliko meseci o velikim uštedama, ekonomskim rezultatima, suficitu u prvih sedam meseci, kada to pogledamo u jednoj široj slici i kako se danas živi u Srbiji, tu još uvek nema nikakvih rezultata izuzev podataka da se povećava broj apsolutno siromašnog stanovništva u Republici Srbiji, a da ukupna nezaposlenost, ukoliko pogledamo u apsolutnom iznosu je u odnosu na 2014. godinu, smanjena za svega 17 hiljada ljudi. Ali, ako pogledamo da je 58 hiljada radno sposobnih ljudi napustilo Srbiju u 2015. godini, to daje odgovor koliko smo ljudi realno zaposlili.E, sada, što se tiče ove druge teme, odnosno što se tiče Sporazuma o osnivanju Fonda za zapadni Balkan, dok mi ovde danas govorimo o tome da li je danas ratifikacija tog sporazuma još jedan korak u priznavanju nezavisnosti Kosova, neki mediji su pre nekoliko sati objavili jednu vest. Dobro je što je tu i ministar Dačić, a to je da Priština je danas poslala dopis gde traži garancije EU da će članstvo Srbije u EU biti uslovljeno priznavanjem države Kosovo i onemogućavanjem Srbije da spreči Kosovo u učlanjenju u različite međunarodne organizacije. Dakle, videli smo taj medij pozvao na izvor iz Vlade.Ono što mene zanima. sve vreme, svih ovih četiri godine slušamo deklarativno zalaganje, odnosno za nepriznavanje Kosova, paralelno sa time Vlada i poslanici ovog parlamenta učestvuju u dijalogu sa poslanicima parlamenta Kosova. Dakle, mi moramo da znamo šta je istina. Da li smo Kosovo priznali kao državu ili nismo? I šta je dogovoreno u Briselu i šta je potpisano?Još jedan rečenica i završavam. Gospodin Dačić je maločas rekao – mi smo se bar borili za Kosovo. Ja sam to mogao da shvatim i na način kao da je ono izgubljeno, jer je takvim tonom to rekao da se barem borio za razliku od nekih drugih. Svi mi imamo obavezu da se borimo za Kosovo, ono je deo teritorije Republike Srbije. **Maja Gojković** Zahvaljujem, predsedavajuća.Poštovana predsedavajuća, poštovane kolege i koleginice narodni poslanici, uvaženi ministri sa saradnicima,

podržaće sve predloge Vlade koji su danas na dnevnom redu Skupštine, a koje je Vlada uputila Skupštini na odlučivanje. Dakle, radi se o zakonima koji ratifikuju međunarodne sporazume.Tačka

iz grupe 3B za preduzetnike i lokalne samouprave, koje je Vlada podnela Skupštini na odlučivanje po hitnom postupku, a koji su zaključeni između Republike Srbije, Evropske investicione banke i Narodne banke Srbije.Obrazložiću i zašto ćemo podržati ovaj zakon. Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku proizilaze iz činjenice, pre svega da ne treba izaći iz kontinuiteta i da je povlačenje sredstava za finansiranje projekata malih i srednjih preduzeća i druge prioritete uslovljeno uslovljeno stupanjem na snagu Zakona o potvrđivanju finansijskog ugovora. Preduzetništvo je budućnost naše zemlje. Kredit koji je potpisan sa Evropskom investicionom bankom je sa gledišta ekonomije apsolutno opravdan.Ova vrsta zajma po povoljnim kamatnim stopama i dugoročnim rokom otplate jeste prioritet za mala i srednja preduzeća, ali i za lokalne samouprave, jer na taj način otvaraju se nova radna mesta, stvara se jači privredni ambijent za dugoročan period, jača se ekonomija i društvo. Nama iz JS jedan od prioriteta jeste zapošljavanje i nova radna mesta.Ovakav vid zajma jeste nešto što je u ovom trenutku najvažnije za Republiku Srbiju, jer se radi o povoljnijem zaduživanju i podsticanju preduzetništva koje mora da bude jedno od najvažnijih strateških ciljeva Republike Srbije i koji mora da nastavi svoj kontinuitet.U

Interes Vlade i svih građana Srbije koje predstavljamo, jeste da mala i srednja preduzeća dobro posluju i da budu jaka.Treba napomenuti da strategijom za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća od 2015. godine do 2020. godine predviđeno je otvaranje oko 100 hiljada novih radnih mesta, a da se uvažavanjem značaja malih i srednjih preduzeća može samo konkretnim i strateškim potezima države i dobijanjem zajmova po povoljnijim kamatnim stopama, kreditima povoljnijim za preduzetnike bitno uticati na privredni rast, preporod zemlje, kao i suficit u budžetu.Kao primer dobre prakse, navela bih grad Jagodinu koji je prepoznao značaj privrede i privrednika, značaj dovođenja investitora, značaj povoljnih zajmova. Dajući podršku malim i srednjim preduzećima, bitno podržavaju privredni i ekonomski infrastrukturni razvoj grada i zemlje u globalu, jer bez privredno jakih gradova nema ni privredno jake zemlje.Grad Jagodina je inače doživeo munjevit ekonomsko-infrastrukturni razvoj u kome je pored gigantskih fabrika prisutan i veliki broj privatnih preduzeća, malih i srednjih preduzeća, koje grad Jagodina podržava kroz razvojne podsticajne fondove. Treba napomenuti da Jagodina prednjači u zapošljavanju i borbi za svako novo radno mesto, kao i suficitom u budžetu, jakom industrijom. U jagodinsko-industrijskoj zoni otvoreno je zadnjih desetak godina oko desetinu fabrika, a pomenula bih samo neke „Aunde“, „Vibak“, „Mobil grup“ i druge. Nastavljena je i strategija otvaranja novih fabrika i dovođenja novih investitora u budućem periodu. Sve to upotpunjuje privredni razvoj grada, ali sa druge strane i naše zemlje.Međutim, sa druge strane, navešću primer i manjih gradova i opština, fondova i agencija koje u tim gradovima posluju, s obzirom da dolazim iz jedne manje opštine iz Aleksandrovca, jednog poznatog voćarsko-vinogradarskog područja, gde ovi fondovi nisu u dovoljnoj meri iskorišćeni.Treba reći, a evo ja bih se obratila i iskoristila bih priliku današnjih naših gostiju i ministara, da malo više pažnje u budućem periodu obrate i na i na ove manje gradove, s obzirom da fondove sa manjim kamatnim stopama mogu koriste u tim manjim gradovima samo veći giganti, a za mnoga mala i srednja preduzeća ovi fondovi maltene uopšte nisu dostupni i nikada ih nisu ni koristili.Koristili su druge pozajmice iz fondova za razvoj, fondova iz poljoprivrede, Razvojne agencije, ali ta sredstva dobijaju se tek nakon završene investicije gde im se vraća oko 40 do 50% troškova od cene bez PDV-a. Svi znamo da su to najpovoljniji krediti u odnosu na kredite koje nudi „Apeks zajam“.Ekonomisti smatraju da su mala i srednja preduzeća razvojna šansa Srbije i mi se sa tim slažemo. Kako bismo sprečili tendenciju da se mala i srednja preduzeća više zatvaraju nego otvaraju neophodno je da država izdvoji što više sredstava za njihovo dugoročno finansiranje i zajmove po povoljnijim kamatnim stopama.Od sredine 2002. godine Evropska investiciona banka je Republici Srbiji odobrila pet „Apeks zajmova za mala i srednja preduzeća“, preduzeća srednje tržišne kapitalizacije, prioritetne projekte, preduzetnike i lokalnu samoupravu.Sredstva

a po tom osnovu planirano je i otvaranje oko 7.000 radnih mesta ili tačnije kako se tada navelo 6.920 radnih mesta, što je pozitivna strana ovih kredita i svrsishodna.Ovaj

Hvala gospođo predsednice.Uvaženi ministri i saradnici, koleginice i kolege poslanici, nažalost mi smo ovom objedinjenom raspravom sebi uskratili znatno vreme da razgovaramo i argumentovano potkrepimo svih ovih pet zajmova, jer se Srbija ovim zajmovima zadužuje za milijardu dolara i 244 miliona evra, tako da nama ostaje da u kratkom vremenskom periodu samo se u tezama dotaknemo pojedinih zajmova koji su ovde objedinjeni.Samo kratko ću da se osvrnem na ovaj zajam od Fonda iz Abu Dabija. evra, da će milijarda dolara uglavnom biti potrošena za finansijsku podršku budžeta. Na primedbu mnogi poslanika ovde da treba da znamo za koje će se namene tačno potrošiti ova milijarda, jer ne znamo za koje se tačno namene potrošila i prethodna milijarda, vi ste uglavnom gospodine ministre obrazložili da će dobar deo ovog kredita biti potrošen i da se vrate znatno skuplji zajmovi i krediti do sada uzeti. Koliko će od ovih para ostati i to ste lepo obrazložili kada se bude pravio programski budžet ostati za realne kapitalne investicije koje će biti osnov za ekonomski razvoj Srbije, to ćemo tek videti do 2021. godine.Ovde ću samo kratko da vam skrenem pažnju na član 4. tačku 3) ovog Predloga zakona šta je zaloga za ovaj zajam jer se kaže da nikakav spoljni dug nema prioritet u odnosu na zajam po osnovu zaloge nad imovinom zajmoprimca. Tako da mnogo treba da vodimo računa da ako ne budemo u prilici da vratimo ovaj kredit, čime ćemo ga vraćati? Da li zemljištem, da li vodom, da li zemljom, da li banjama? To je vrlo bitno pitanje o kome treba da razgovaramo ili možda našom kompanijom?Skrenuću vam pažnju i da je ovo privatni fond. Verovatno je to jedan široki aranžman vezan i za „Beograd na vodi“ i za „Er Srbiju“ i za kupovinu zemljišta koji će se proširiti na ko zna koje još bogatstvo Srbije koje će doći ovde, vaši prijatelji iz Arapskih Emirata da pokupuju.Zašto u ugovoru ne stoji valuta dolar ako stalno spominjemo da je to milijarda dolara, nego stoji dirham? Vi kažete da nema bojazni zbog stabilnosti njihove valute koja je godinama unazad stabilna, nema bojazni da će nam se ovaj kredit, odnosno glavnica ovog kredita kroz vreme kada treba da počnemo da ga vraćamo znatno povećati.Prosto navodim napomenu da pitanje koliko će biti stabilna njihova valuta i vi najbolje znate od čega sva ta stabilnost zavisi. Kod ovog zajma na još nešto treba da se obrati pažnja, arbitraža. Arbitražni tribunal čini jedan naš predstavnik, jedan predstavnik fonda i treći ako se zajedno dogovorimo. Ako se za 60 dana ne dogovorimo njega imenuje generalni sekretar arapske lige pa je to 2:1 za arapsku stranu.Kratko stranu.Kratko kod zajma za mala i srednja preduzeća. Tačno je da brojka od 350.000 malih i srednjih preduzeća i 850.000 radnih mesta sama za sebe govori da mala i srednja preduzeća treba da budu budućeg razvoja Srbije, ali da li će ovih 150 miliona evra koje uzimamo biti samo za poslovne banke, ko će davati kredit, davaće poslovne banke pod uslovima koje one odrede. Da li će na kraju mala i srednja preduzeća opet ostati uskraćena da dođu do ovih sredstava? Hvala.

nešto kažem o ovome, mada sada gospodin Aleksić nije tu, ali pitao me je vezano za Editu Tahiri i ovoga što piše u medijima. Ona je danas predstavila u tzv. parlamentu kosova neke papire sa navodnim njihovim zahtevima, odnosno uslovima za nastavak dijaloga sa nama gde je ona napisala niz svojih želja i nečega što apsolutno ne može da bude prihvatljivo ni za koga, a kamoli za Vladu Republike Srbije. Prema tome, to je smejurija i apsolutno je neozbiljno i neprihvatljivo, niti ćemo se mi na to obazirati. Ako neko to postavlja, takve uslove za nastavak dijaloga, a to je ratna odšteta, utvrđivanje granice, priznavanje kosova, blokiranje Srbije za ulazak u EU dok ne prizna Kosovo, uslovljavanje Srbije da prihvati članstvo kosova u međunarodnim organizacijama, ako su to uslovi onda dijaloga neće ni biti. Kome to kosovo može da postavlja uslove?Ko će njih da pita kakvi će biti uslovi za nastavak dijaloga, ali dobro, to je za unutrašnju i političku upotrebu na Kosovu. Vlada Srbije će o tome sutra raspravljati. Samo želim da kažem, nemojte da mislite da je to nešto što oni kriju, oni to od samog početka traže, oni od samog početka uopšte izbegavaju, jer oni nisu ni hteli nikada da razgovaraju o ozbiljnim temama. Oni misle da je to sve već gotovo i da je gubljenje vremena i da oni u stvari gube u tempu, zato što ne mogu da ostvare ono što su naumili na brzinu. Tako da Srbija apsolutno nema nameru da uopšte ozbiljno razmatra te njihove zahteve i, moram vam reći odmah što se tiče evropskih integracija, naravno da želimo evropske integracije, želimo put u EU, ali znate, ako je uslov za evropske integracije. Ne, ne, evropske integracije su sledeće.Pregovori o članstvu u EU podrazumevaju poglavlje 31. To je usklađivanje naše spoljne odbrambene bezbednosne politike.

tome, nemojte da sada ispada da mi pet, šest, sedam godina pre svega toga treba da radimo na našu sopstvenu štetu. Mi to sigurno nećemo raditi i oni misle da, eto, ako mi ne otvorimo neka poglavlja, mi ćemo se uplašiti, prihvatićemo sve što se traži kada je reč o Kosovu.Želim da vam bude jasno da nema otvaranja poglavlja isključivo zbog dijaloga u kriv?)Kriva je strana, mi sigurno nismo krivi. Zašto? Zato što smo mi ispunili sve što je do nas što smo potpisali. Albanska strana postavlja uslove koji nisu bili deo dogovora. Na prvom sastanku koji sam imao sa Ketrin Ešton i Tačijem tražio sam razgovore o imovini. Oni to ni do dana današnjeg nisu hteli da stave na dnevni red, da bi danas rekli – pa, valjda se podrazumeva da je imovina kosovska. Tako se ne vode ozbiljni razgovori.Mi možemo da prihvatimo ono što smo se dogovorili, a do onoga šta tek treba da se dogovorimo, dug je i težak put. Ali, u svakom slučaju, ovo je spisak i fontana želja Edite Tahiri i tako će i da ostane. Može da okači na oglasnu tablu kosovske skupštine.